повертаємось до роботи. Готові працювати? Слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Білозір Ларисі Миколаївні. Одну хвилинку. Шановні колеги, хотів би повідомити, чому була перерва. Були технічні проблеми з пультом, зараз він замінений, продовжуємо нашу роботу. Лариса Миколаївна. 16:35:17 БІЛОЗІР Л.М. Колеги, я повернуся до нашого законопроекту. Отже, цей законопроект пропонує вирішити такі проблеми. Це створення зручних та зрозумілих точок доступу до адмінпослуг. До кінця року планується, за інформацією Мінцифри, створити 952, де можна отримати більше 100 публічних послуг. Також цей законопроект унормовує можливість надання послуг безпосередньо у ЦНАПі, а не через ЦНАП, як це зараз. Коли проблема життєва, наприклад, навести такий приклад, що в деякий ЦНАП людина з необхідним пактом документів іде до адміністратора і потім повторно повертається, тому що він передає ці документи в сусідній кабінет. Тобто цей законопроект покликаний цю проблему вирішити. Також він усуне розбіжності у законодавстві, які стримують розвиток надання адмінпослуг, за допомогою електронних та поштових сервісів. Сьогодні неможливо отримати поштою ні паспорти, ні посвідчення, ні номерні знаки, і нарешті це буде

І-портал, який вже працює, "Дія" (Єдиний державний веб-потрал електронних послуг). Отже, ще раз хочу підкреслити, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та підтримав цей законопроект і ухвалив висновок прийняти у першому читанні за основу. Просимо підтримати та дякую за увагу. Івченко Вадим Євгенович.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, держава – це перш за все сервіси. І чим якісніше сервіси надаються, тим більш задоволені громадяни. Громадяни мають приходити в центр надання адміністративних послуг і отримувати реальну послугу, а не стрес. Більшість послуг, які не потрібно надавати через ЦНАП, дійсно, мають надаватися в бек-офісах. Наприклад, навіщо брати довідку, що Прапор України червоно-синій? І так у більшості послуг, вони мають надаватися в бек-офісі. Дійсно, мають надаватися послуги безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг, а не так, що людина здає документи, а потім другий раз приходить - і хтось за це вирішує питання. Але, колеги, я пам'ятаю, коли ми розпочинали з вами нашу роботу, ми звертали завжди увагу на Науково-експертне управління. І мене бентежить те, що стільки неузгодженостей з Конституцією, скільки, зокрема, в повноваженнях Кабінету Міністрів України, стільки неузгодженостей з Регламентом Верховної Ради. Ідея, як завжди, гарна, а реалізація, яку сьогодні пропонують, вона має бути узгоджена з багатьма нормативно-правовими актами. Тому "Батьківщина" як ідею, звичайно, підтримує, і розуміючи, чим якісніші сервіси буде надавати держава, тим менше стресу буде у наших громадян України, але при цьому, враховуючи повністю те, що говорить Науково-експертне управління, ми будемо подавати правки, і якщо вони будуть підтримані під час другого читання, ми дамо свої голоси. Наразі ми утримуємося від прийняття даного закону. Дякую. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ви знаєте, оці центри надання адміністративних послуг, які існують, вони працюють так само, як пульт у нашого народного депутата Ткаченка. Воно наче працює, але димить, копоть йде і функція не виконується зараз, вони не працюють фактично. Я багато співпрацював з ЦНАПами так званими, з центрами надання адміністративних послуг. Зараз треба провести реформу центрів послуг адміністративних. Кожен громадянин повинен мати доступ до якісних послуг, які надає держава, тому що не повинна людина їхати з села в районний центр за якоюсь довідкою. Повинно все бути поряд, повинно все бути оптимізовано, повинні всі адміністратори знаходитися в межах однієї територіальної одиниці, і саме про це законопроект. Пані Білозір, колега-депутат, вона провела величезний шмат роботи. Цей законопроект погоджений з усіма профільними міністерствами, цей законопроект про те, щоб кожен громадянин України міг реалізувати своє конституційне право на адміністративну послугу, він просто приходить і отримує все в одному місці. Йому не треба буде йти за довідкою в один центр, потім щоб погодити і поставити підпис – до іншого центру, а потім в області ще треба з'їздити за 80 кілометрів чи за 200 - і ще отримати третю довідку. В одному місці всі адміністративні послуги. І ми підтримуємо цю позицію, і я прошу колег проголосувати в першому читанні і підтримати дану законодавчу ініціативу, оскільки це законопроект для людей. Якщо ви обиралися для людей, якщо ви працюєте для людей, якщо ви народні депутати України, то проголосуйте законопроект для людей, хоч так спростіть їхнє життя. Дякую.

такого ще не бачили в парламенті. Вже димова завіса йде, тому що насправді те, що відбувається, треба чимось прикривати, і ось цей дим з пульту одного з ваших колег – це дуже показово. Тепер щодо законопроекту, який ми розглядаємо. Розумієте, ЦНАПи, "Дія" – це все дуже цікаво. А чому ми не кажемо зараз про те, що мільйони громадян України, їхні персональні дані сьогодні торгують в Інтернеті? Звідки вони взялись, з яких адміністративних центрів, ці бази даних, були вкрадені, і тепер кожна людина може про будь-кого дізнатися будь-що? Де персональні дані, де захист персональних даних? Нічого цього немає. А чим займається в цей час наша кіберполіція? А кіберполіція займається дуже важливими речами. Хочу повідомити вам, на моєму виборчому окрузі, в Подільському районі Одеської області, є такий Юрій Капільчук. Він зробив такий собі пост в Фейсбуці просто: "Зеленський на продажі масок за кордон заробив сотні мільярдів доларів. Весна прийшла - пора саджати зелень". І купу смайликів, і, значить, все це можна побачити, ось навіть я демонструю, звичайно, в камеру це, напевно, не побачиш. Що ви думаєте далі відбулося? А ось тут кіберполіція спрацювала: знайшла Юрія Капільчука, завела справу по статті 173-1 "поширювання неправдивих чуток". Тепер ви, коли ви напишете якийсь жарт в Фейсбуці, ви будьте готові, будь ласка, жартувати в нашій державі може тільки "95-й квартал" і їм не треба ніяка конкуренція. Вони, звичайно, переїхали в своїй більшості в урядовий квартал, але все одно конкуренцію вони не допускають і будуть судити людей за те, що вони жартують в Інтернеті. А те, що торгуються бази даних, це нікому нецікаво. Нащо? Цього не треба. Ну, а головний ЦНАП в державі ми знаємо де: ресторан "Велюр" на вулиці Володимирській. Там всі адміністративні послуги, це вже знає вся країна. Лозинський Роман Михайлович. Після цього – Бакунець. І переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні українці, вас дуже довго держава ганяла по кабінетах, ганяла за довідками, ганяла по поверхах. Станом на лютий місяць цього року – 1 тисяча 229 адміністративних послуг. Це ті питання, які потрібно вирішувати громадянам України кожного дня. 1 тисяча 229 адміністративних послуг це ті питання, які постійно вирішувалися в різних містах, на різних вулицях, в різних кабінетах. Це те, що забирало час, гроші і дуже часто здоров'я людей в чергах, які просто навсього вирішували свої питання. Зараз нам важливо крок за кроком модернізовувати країну, зараз нам важливо крок за кроком зменшувати доступ і відстань українця до цих послуг, аби вони забули про постійні кабінети, про домовляння, подзвонити знайомому, знайти якогось родича, аби вирішити просто свої життєві проблеми. Тому однозначно фракція "Голос" підтримує будь-які ініціативи, які допомагають українцю швидше вирішувати свої житейські проблеми: реєструвати свідоцтво про народження, акт цивільних станів, будь-які довідки та інша річ. Це все повинно бути онлайн. Це все повинно бути на відстані витягнутої руки. І кожна з цих 1 тисяча в ідеалі має з часом бути ось тут, але захищено, правильно і без цих ризиків, які ми бачимо зараз в інших питаннях. Тому те, що стосується центрів надання адміністративних послуг, вони повинні бути однозначно на рівні громад, вони повинні бути на кожен кілометр ближче до громад з кожним днем і з кожним місяцем роботи парламенту і децентралізації. Тому ми з командою "Голос" підтримуємо наближення послуг до людей, спрощення людям отримувати довідки, і в тому числі боротьбу з корупцією через ЦНАПи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Дійсно, продовжуючи думку мого колеги, ми кожного дня, кожного тижня протягом децентралізації приходимо крок за кроком назустріч нашим мешканцям. Ось, наприклад, кілька років тому місцева РДА в місті Яворів відкрила центр надання адміністративних послуг, і це значно спростило життя мешканців як міста, так і цілого району. Альтернативу і допомогу міські ради також створили свої ЦНАПи. І це все відбулося, і людям стало набагато легше і комфортніше проживати на цих територіях. Цей законопроект… головне нововведення, що тепер центри адмінпослуг будуть утворюватися лише органами місцевого самоврядування, це посилення ролі місцевого самоврядування і продовження процесу децентралізації, і це плюс. Депутатська група "Довіра" підтримуватиме цей законопроект. Закликаю всіх в залі підтримати його, зробити крок назустріч нашим мешканцям. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (реєстраційний номер 2679). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дій карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3383). Нам необхідно це питання включити в порядок денний сесії. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Дирдіну Максиму Євгеновичу. Шановні колеги, виборці, подається на розгляд Верховної Ради України законопроект 3383. Цим законопроектом діючі "Прикінцеві положення" зазначених процесуальних кодексів передбачають автоматичне продовження процесуальних строків на строк дії карантину. однієї стадії призводить до того, що суд не може перейти до наступної стадії, наприклад, через автоматичне продовження строку апеляційного оскарження рішення суду не набирають законної сили. При цьому не важливо, чи подана апеляційна скарга в такій стадії, Це повністю позбавляє суд та учасників справи будь-яким чином впливати на можливість розгляду справи по суті. Окрім того, діюча норма перешкоджає суду здійснювати провадження в будь-якій цивільній, господарській чи адміністративній справі, оскільки не вчинення однієї зі сторін будь-якої процесуальної дії, наприклад, неподання відзиву на позов, змушуватиме суд очікувати до закінчення карантину. Це призводить до зупинення розгляду таких справ на час карантину. Для врегулювання проблеми, яка виникла у сфері продовження і поновлення процесуальних строків в умовах карантину, пропонується подання відповідної заяви учасниками справи. У "Прикінцевих та перехідних положеннях" законопроекту передбачається, що процесуальні строки, які були продовжені відповідно до Закону 540-ІХ від 30.03.2020 року, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи мають право на продовження процесуальних строків. Тобто ми надаємо можливість розглядати та приймати рішення по зупинених справах. Я прошу підтримати цей законопроект, тому що після 22 травня цього року теж не буде завершений карантин, а це дасть можливість поновити справи там, де вони були автоматично зупинені. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається члену Комітету з питань правової політики Павлішу Павлу Васильовичу. Доброго дня колеги! Доброго дня, президія! Комітет на своєму засіданні розглянув даний законопроект і рекомендував Верховній Раді України включити його до порядку денного, прийняти законопроект номер 3383 за основу та в цілому. Це, дійсно, є дуже важливий на даний час законопроект. І практика показала, що повністю зупиняти набрання рішення законної сили є недоцільно, адже багато рішень суду взагалі не оскаржуються. Тому для того, щоб покращити доступ людей до правосуддя, необхідно прийняти цей законопроект. Дякую, колеги. Дякую. Шановні колеги, чи необхідно обговорення? Запишіться: два – за, два – проти. Камельчук Юрій Олександрович. Шановні колеги, я дуже коротко виступлю. Тут ми часто обговорюємо ті питання, які мають важливе значення. І заходимо в такі дискусії, які в принципі заводять нас в якісь такі, незрозуміле щось.

Р.П. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, ну, тут не так все просто, як здається декому із щойно виступаючих. Справа в тім, що доповідач - автор законопроекту, сказав про те, що чинна редакція кодексів передбачає те, що автоматично на час карантину продовжуються всі процесуальні строки. Але ця чинна редакція з'явилась у нас чуть більше місяця тому. Це ж не з'явилось кілька років тому. Це спеціально під COVID комітет, на жаль, не правової політики, а інший комітет сформував загальний законопроект, де виписав таку редакцію. Уявіть собі, за цей місяць, більше, вже судова практика у нас сформувалась. Жодних заперечень ні в суддів, ні в сторін процесу щодо такої практики не існує. Ми ж хочемо зараз, коли у нас карантин фактично підходить до фінішу, ми сьогодні вже навіть порядок роботи парламенту змінили, бо вважаємо, що послаблення карантину настає, хочемо поміняти правила гри в судовій системі. Ви уявляєте, до чого це призведе? Це призведе не тільки до різної практики застосування закону, а й точно буде предметом розгляду в Конституційному Суді. І у нього є велика перспектива бути таким, що визнаний неконституційним. Таких речей допускати не можна. Цей законопроект фундаментальне значення має. Він фактично стосується, уявіть собі, мільйонів людей і кількох мільйонів процесів, які одночасно відбуваються в різних інституціях судових, в різних інстанціях і за предметом, і за територіальною підслідністю. Тому просив би не легковажити, і такі законопроекти не можна приймати сьогодні в цілому, треба розібратися в суті законопроекту. І нічого страшного, якщо чинна редакція і далі буде діяти. Вона показала свою ефективність і всі сторони її сприймають. Ті суди і ті сторони в процесі як виняток, якщо є форс-мажорні обставини і треба якось адекватно реагувати, вже такі прецеденти є, що вони по-іншому реагують, а це радше винятки, ніж правило. Загалом система сприйняла таку історію, і допускати можливість зміни правил на марші є абсолютно неприпустимими... Дякую. Власенко Сергій Володимирович. 16:55:59 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Я би хотів повністю підтримати попереднього виступаючого і зазначити наступне. Менш ніж півтора місяці назад Верховна Рада України прийняла відповідний закон і встановила правила про те, що на період карантину певні судові строки продовжуються автоматично, без рішення суду. І це правильно, тому що люди були обмежені в доступі до правосуддя, люди не завжди могли дістатися приміщень судів, прийняти участь в засіданнях і так далі. коли ми прийняли уже рішення про те, що з 18 числа Верховна Рада працює, що ось-ось будуть зняті обмеження карантину, ми повністю і тотально міняємо правила гри в судовій системі під час розгляду судових спорів. Це є абсолютно неприпустимим, це призведе до хаосу, тому що суди не будуть знати, як застосовувати, коли і які норми. Друге. Якщо раніше строк продовжувався автоматично, то тепер строк відновлюється за рішенням суду. Що це означає? Це означає, що не завжди всі учасники процесу будуть знати про те, що відновлені строки, що не завжди всі учасники процесу зможуть скористатися своїми правами, тому що не завжди так, як у Києві, районні суди знаходяться в межах досяжності. Не завжди людина зможе із певного населеного пункту потрапити до районного центру, потрапити до відповідного суду, висловити свою позицію і дізнатися, що певні строки уже процесуально продовжені. Тому є пропозиція виважено і стало підійти до цього рішення. Є такий принцип сталості закону. Давайте залишимо цей принцип сталості закону. Давайте уже на той період, який залишився карантину, залишимо ті правила гри, які були. І я дійсно погоджуюся з попереднім колегою про те, що нема таких масових нарікань ані з боку судової системи, ані з боку адвокатури. А там, де є междусобойчики, де хочуть швидко порішати справи, там, звичайно, є нарікання. Тому прошу не голосувати за цей закон. Дякую. Не наполягає. Дякую. Всі бажаючі виступили? Шановні колеги, переходимо до голосування за законопроект. Одразу з питання. Комітет рекомендував прийняти за основу і в цілому.

дій карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3383). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові. Прошу підтримати та проголосувати.

За-253 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання - це проект Закону про внесення змін до Закону України… Давид Георгійович Арахамія - з процедури. Колеги, у нас є сьогодні, зібрали підписи 150 підписів за те, щоб ми прийняли постанову Верховної Ради щодо підтримки санкцій Інтернет-сервісів російських. У них там строк закінчується 15 травня. І щоб не збиратись в понеділок, я пропоную сьогодні останнім питанням скликати нову позачергову і просто проголосувати про це. Прошу підтримати. Дякую. Дивіться, якщо ніхто не заперечує, то я можу видати розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради України сьогодні наприкінці цього засідання. Добре. Будь ласка, Апарат підготуйте відповідний проект розпорядження. Переходимо до наступного питання. Вам запропонований до розгляду Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстраційний номер 2823). Нам необхідно це питання включити в порядок денний сесії. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, необхідна підтримка 226 народних депутатів України.

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. Шановні колеги, може, без обговорення? Чи з обговоренням? З обговоренням. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-266 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бабію Роману В'ячеславовичу. (Шум у залі) Ну, наполягають на обговоренні ж колеги. "ЄС" і "Батьківщина" проти, вони наполягають на обговоренні. Я не проти, я можу поставити на голосування, але ж колеги заперечують. Доброго дня, шановні колеги. Бабій Роман, фракція "Слуга народу". До вашої уваги пропонуються зміни до Закону України "Про судоустрій та статус суддів", які стосуються продовження терміну відрядження суддів до інших судів. По діючому законодавчу суддя може бути відряджений до іншого суду Вищої ради правосуддя виключно на строк не більше ніж на один рік. Змінами пропонується надати право ВРП продовжувати строк відрядження ще не більше ніж один рік. Таке продовження відбуватиметься за згодою самого судді і за заявою голови суду, в якому суддя перебуває у відрядженні. Для чого пропонуються такі зміни? суддя направляється насамперед у випадку, коли в інших судах з тих чи інших причин не вистачає суддів для розгляду справ, які там накопичилися. Для того, щоб справа розглядалася в прийнятні строки, або ж в принципі розглядалася взагалі, застосовується ця інституція. Очевидно, що для нормалізації розгляду справ одного року часто буває недостатньо. І відповідно, коли відряджений суддя не встигає за рік вирішити певну кількість справ, яка на нього розписана, ці справи передаються вже новому судді, який розпочинає розгляд цих же справ спочатку. Саме тому і пропонується надати право ВРП з урахуванням певної ситуації продовжувати строк відрядження. Це сприятиме забезпеченню доступу громадян до правосуддя, вчасного розгляду справ, а інколи взагалі в принципі для їх розгляду у тих судах, де складна ситуація із великою кількістю справ чи недостатністю суддів. Зауважу, що цей законопроект потребує також оперативного прийняття. Станом на день подання законопроекту 26 суддів перебували у відрядженні і їх строк відрядження закінчувався. Через карантинний режим Верховна Рада трохи пізніше приступила до розгляду цього закону. Проте для половини суддів, близько 13, цю ситуацію можна ще виправити. Наведу для прикладу Червонозаводський суд міста Харкова, де працює всього 7 суддів, з них 2 – у відрядженні. Тобто після… Якщо ми не приймемо, то кількість суддів скоротиться на третину. Прошу, колеги, підтримати зазначений законопроект. Дякую за увагу. Дякую, Роман Вячеславович. Я запрошую співдоповідача члена Комітету з питань правової політики Павла Васильовича Павліша. Будь ласка, Павло Васильович. велика проблема з кількістю суддів, які зараз укомплектовані суди. І даний законопроект, ми розуміємо, що в цілому не може вирішити дану проблему. Але даний законопроект надає можливість в тих судах, де дійсно мало суддів, все ж таки судді, які знаходяться у відрядженні, які вже, ви розумієте, що відрядження – це також складна частина особистого життя людини, залишитись там і ще рік попрацювати на цій посаді. І я думаю, що за цей період ми якось зможемо налагодити уже роботу щодо завантаженості самих судів через Вищу раду правосуддя. Тому Комітет з правової політики на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу в першому читанні, скоротивши наполовину строк для внесення пропозицій та поправок до другого читання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, оскільки було прохання включити скорочену процедуру з обговореннями, прошу записатися: два – за, два – проти, щодо обговорення цього законопроекту. народний депутат Німченко Василь Іванович, фракція політичної партії… Шановні колеги, я хочу вас проінформувати про те, що ще це почалося в далекому 14-му році уже, коли провели цю люстрацію відносно суддів. Ми втратили дві третини судового корпусу. І ви бачите, що на сьогоднішній день у нас об’єднують райони, тому що нема суддів. По суті, ми позбавили права громадян на судовий захисти своїх прав і інтересів – оце єсть причина. А ми шукаємо наслідки. І друге. Те, що мої колеги пропонували, це дійсно, що є, виникають такі проблеми. Разом з тим, давайте ми подивимося на інше. Чому ми не можемо внести в закон, в закон, а не Вищу раду щоб вона вирішувала, продовжувати чи ні. Прямо в законі написати, що може бути відряджено на термін два роки, і все. Ми виключаємо плутанину, виключаємо всі проблеми, ми будемо захищати і сім'ї суддів, тому що це теж люди, і не треба на їх дивитися як ізгої, які працюють на висилці, і те й інше. І тому, колеги, я хотів би, що, дійсно, цей законопроект має право на існування. Разом з тим, давайте ми його подивимося на його доцільність і на прийняття норми, де законом передбачити на два роки відрядження, а не надавати право організації продовжувати цей термін. Тому я хотів би, щоб ми підтримали в першому читанні. Спасибі. Дякую, Василь Іванович. Просто такий і висновок комітет, де ви представляєте. Дякую. Слово надається народному депутату Михайлу Михайловичу Лабі, фракція політичної партії "Слуга народу". Будь ласка. 17:08:49 ЛАБА М.М. Прошу передати слово Роману Бабію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Роман Бабій. Єдине, що я хотів би ще додати, колеги, що цей законопроект розглядався на засіданні Вищої радою правосуддя, і Вища рада правосуддя визнала його таким, що доцільний до прийняття, висловила певні зауваження і пропозиції. Я впевнений, що ми ці пропозиції розглянемо і врахуємо при розгляді законопроекту до другого читання. Прошу підтримати. Дякую.

Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, вже дехто призабув, я просто дещо нагадаю. Тут коли буяв турборежим, ми прийняли Закон 1008, яким дозволили собі притягнути до конституційно-правової відповідальності Вищу кваліфкомісію суддів шляхом дострокового припинення повноважень її членів саме через те, зокрема, що вона не забезпечувала до кінця швидке кваліфоцінювання суддів, яке б дало можливість заповнити всі вакансії суддів у тих судах, де немає достатньої штатної кількості або взагалі немає суддів, і що б унеможливило би подальше відповідне відрядження суддів на своїх посадах. Пройшло півроку. Ми знаємо, яка доля спіткала цей законопроект. Він визнаний неконституційним, і що з ним фактично зробила Венеційська комісія. виявилося, що звільняли ВККС ні за що, тому що і часу, і можливостей сформувати нову ВККС немає, і, очевидно, з тієї інформації, яка в мене є на найближчі кілька місяців, її ніхто вже не сформує. І довелося, виявляється, знову ж на рік продовжувати відрядження тих суддів, чиї, уявіть собі, строки перебування у відрядженні вже закінчилися. Тобто ми хочемо поширити заднім числом, я не знаю, 27 цих суддів, чи 25, я точно не маю інформації, але по факту частина з них вже покинула своє місце роботи, вони вже повернулися додому. А ви хочете заставити їх дальше робити без їх волі! Друзі, де ваше обіцяне слово "реформа"? Негайно треба комплексно вирішувати питання, запускати ВККС, доформовувати суддівський корпус, а не зараз намагатися підлатати свої серйозні промахи такого роду недолугими, як на мене, речами, які, відверто кажучи, знівельовують ту роботу, яка була кілька років проведена щодо кваліфоцінювання суддів. Прошу вас не голосувати за законопроект, а навпаки, ми чекаємо ті ініціативи, давно очікувані, які мають, очевидно, до нас найближчим часом надійти щодо комплексного реформування судової системи. І в контексті такого комплексного реформування, в тому числі автоматично буде знято це питання. Дякую. Дякую. Власенко Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування за закон. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. 17:11:51 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане голово! Насправді я розумію, чого цей законопроект виник. Я розумію, що це законопроект - це спосіб підлатати ті дірки, які виникли внаслідок, дійсно, як сказав колега, прийняття законопроекту 1008, коли ми, по суті, зліквідували або зруйнували І абсолютно зрозуміло, що на сьогоднішній день відсутній орган в системі судочинства, який би здійснював добір суддів. Так, може, нам би нашу енергію та в мирне русло скерувати? Не займатися латанням дірок, а системно підійти до цього питання, відновити діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів в повному комісії можливість провести конкурси. Не відправляти людей кудись на рік, а потім додавати їм ще рік. Це вже не відрядження, колеги, це вже повноцінне переведення судді, по суті, на 2 роки в інший суд.

за пришвидшеною процедурою добирати суддів в ті суди, в яких дійсно системно зараз не вистачає суддів? І тоді це буде системне вирішення проблеми, а не латання дірок, яке нам пропонують зараз. При всій повазі до моїх колег - авторів законопроекту, я ще раз підкреслюю, я розумію їх мотиви, я розумію, що вони станом на сьогодні бачать лише такий вихід. Але це не системний вихід, це не системний підхід до системи судоустрою, це не системний підхід до формування правозастосовної практики, коли суддя попрацював 2 роки в суді, поприймав якісь рішення, а потім поїхав назад в свій суд і почав приймати або інші рішення, або такі самі рішення. Тому я за те, щоб ми підходили системно, щоб ми прийняли закон, який би дозволив системно працювати судовій системі, вибачте за певну тавтологію. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, дійсно, нам потрібно повне перезавантаження судової системи в Україні. І реальність сьогодні є така, що часто в містечках і в райцентрах нам просто бракує кадрів, бракує суддів і є значне перевантаження місцевих судів. ми як депутати-мажоритарники в групі "Довіра" знаємо про цю проблему безпосередньо від жителів районів, яких тут представляємо. І, власне, цей законопроект повинен допомогти хоча б тимчасово подолати цей кадровий дефіцит і не допустити дестабілізацію в здійснені судочинства. Звичайно, що ВРП надається право на один рік продовжувати відрядження суддів до одного і того самого суду рівня, і цим, можливо, ми не допустимо ще більшого перезавантаження наших суддів сьогодні і, можливо, частково підтримаємо авторитет судової гілки влади перед її повним перезавантаженням. Пропоную підтримати даний законопроекту як за основу, так і в цілому. Дякую. Дякую. Однак комітет рекомендував за основу. Тому сталю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстраційний номер 2823). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту 2823. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, наступне питання – це проект Закону про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народних депутатів України, Рахункової палати, члена Рахункової палати (реєстраційний номер 3354). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Вельмишановний Голово, шановні колеги, я прошу вашої уваги, буквально хвилинку, я довго доповідати по цьому законопроекту не буду, тому що мені приємно, що він був одностайно підтриманий комітетом і цей закон про філософський підхід і розуміння значення і ролі депутата в суспільному житті. Ви знаєте, дуже багато з вас отримували низку звернень, отримували на них відписки, неналежне реагування з боку будь-яких органів, я не беру конкретний випадок, який міг відбутися в той чи інший час. Тому є така ініціатива і прошу підтримати її як і підтримав комітет і в першому, і за основу, і в цілому з тим, щоб все-таки зробити перший крок до того, щоб до звернень народних депутатів як представників народу України давали належне і нормальне ставлення з боку будь-якого посадовця в цій державі. Тому я прошу, і я вдячний, хочу подякувати колегам, і Олександру Качурі, і Юлії Яцик, ми разом доопрацювали цей законопроект, і якраз він виноситься сьогодні на голосування. Тому прошу підтримати. Він стосується підвищення адміністративної відповідальності за невідповідь невідповідь народному депутату, ненадання чи неналежну відповідь, а також внесення підвищеної відповідальності кримінально-правової за перешкоджання діяльності народного депутата. Прошу підтримати і проголосувати. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу. Шановні колеги, я думаю, що цю законодавчу ініціативу підтримує абсолютна більшість нашого залу, тому що мова йде про посилення контрольної функції парламенту, і кожного народного депутата зокрема. Наведу прості цифри. На сьогодні недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення карається штрафом у розмірі 170 гривень. Наша пропозиція, і вона була підтримана, що таку суму треба збільшити у 20 разів. І відповідно всі подальші статті також потрібно збільшити в Кодексі України про адмінправопорушення, щодо збільшення відповідальності і штрафу за таке правопорушення. Крім того, збільшується штраф і у Кримінальному кодексі, стаття 351. І саме тому на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності цей законопроект був одностайно підтриманий нашими колегами, і, я думаю, буде підтриманий сьогодні в залі. Також ми проголосували за підтримку його за основу та в цілому. Тому також від себе звертаюсь з проханням підтримати цей важливий законопроект. Дякую вам.

Олександр Качура, фракція "Слуга нарду". Я зараз, користуючись нагодою, передаю вітання всім керівникам акціонерних товариств, керівникам правоохоронних органів, різних державних підприємств, які писали відписки народним депутатам на їх депутатські звернення. Була геніальна відповідь від керівника "Нафтогазу України", який написав, що його заробітні плати – це інтимна інформація, це інформація, яка містить інтимний характер, Керівник "Укрзалізниці" написав, що не надають йому члени наглядових рад інформацію і дозвіл на те, які заробітні плати у нього. "Укроборонпрому" написав, що я не з профільного комітету, а значить, мені інформація про заробітні плати в "Укроборонпромі" не потрібні. Тобто нас обрав народ України для того, щоб ми отримували інформацію, яка нам потрібна для роботи, а нам такої інформації не дають. І я вперше зараз в історії цих останніх скликань притягую до відповідальності керівника акціонерного товариства, власником якого, вдумайтесь, є держава, а від нас закривають як представників народу інформацію того, які у них заробітні плати! Це вже стало крапкою. І ми напрацювали законопроект, який повинні проголосувати. Тому що людина, яка отримує мільйони гривень, а деякі - доларів, і ми не знаємо, скільки точно, він каже: "Може, мільйон, може, два, я не знаю." На засідання фракції приходили до нас, так і не можуть вирішити, скільки: чи мільйон у місяць, чи мільйон в день. Ми повинні поставити в цьому питанні крапку. Кримінальна відповідальність за відсутність надання інформації народному депутату. І так повинно бути раз і назавжди. Прошу проголосувати дану законодавчу ініціативу. Це не вам потрібно, це потрібно людям, на яких ми працюємо і в інтересах яких пишемо депутатські звернення. То, що зараз обнагліли окремі керівники, треба це припинити. І давайте це зробимо сьогодні. Тому пропоную за основу і в цілому даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, шановний пане Голово, дійсно, от, якщо кожен депутат може згадати, коли, наприклад, телефонує і хоче записатись на прийом чи то до міністра, чи до когось ще, у відповідь, що міністр дуже зайнятий і "вас багато, а він один", такий класний. І я вже не кажу про відповіді, які не завжди приходять постійно. І складається таке враження, що просто депутати розглядаються як якийсь придаток то ли до Кабінету Міністрів, то ли до Офісу Президента. А у нас, ми нагадаємо, парламентсько-президентська республіка. Тому цю ситуацію – "Бобик в гостях у Барбоса", пам'ятаєте такий мультфільм? - треба завершувати. І раніше це було треба зробить. Тому я думаю, що ми маємо зараз проголосувати в першому читанні і обов'язково доповнити: і вплоть до звільнення з роботи, якщо, наприклад, депутату не забезпечено невідкладний прийом, якесь хамство, там передача через помічника, що він там не може, не хоче і так далі. Тобто депутат обраний народом України, а всі чиновники - вони призначаються, більшість, якщо не брати там місцеву владу. Тому давайте, в принципі, як кажуть, доведемо, що Верховна Рада – це Верховна Рада, а не просто якийсь придаток до чогось. Думаю, що треба зараз це в першому читанні підтримати і доопрацювати ретельно цей закон. Дякую. Папієв Михайло Миколайович. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Перш за все хочу подякувати автору за цю законодавчу ініціативу, тому що вона абсолютно, скажемо так, в дусі того, що написано в Конституції України. В Конституції України народний депутат України є представником українського народу. Саме тому необхідно сьогодні наповнювати змістом діяльність народного депутата України з тим, щоб ми затверджували в житті те, що ми є парламентсько-президентська республіка, з тим, щоб відновити повагу до народних депутатів України, і з тим, щоб ми могли відстоювати інтереси українців і в Верховній Раді України, і у виконавчих органах влади там, де здебільшого нам приходиться шукати для людей правду. Симптоматичним є і те, що такі закони взагалі-то з'являлися наприкінці каденції Верховної Ради України, коли влада відчувала, що вона має перейти в опозицію, тому вона наповнювала себе реальним змістом. Саме тому я ще раз хочу подякувати автору цього законопроекту, бо контрольні функції Верховної Ради України нам треба посилювати. Ще одне, на що я хотів би звернути увагу, це функції наших тимчасових слідчих комісій. Давайте ми якось обмежимо їх чисельність і кількість, і давайте ініціаторами будуть не народні депутати України влади, а народні депутати від опозиції з тим, щоб ми один раз показали принцип і підхід такий, як в Сполучених Штатах Америки, щоб кожен чиновник боявся йти на засідання цієї тимчасової слідчої комісії, бо може або звідти вийти вже без посади, або вийти звідти в кайданках. Нам необхідно спрямувати свою діяльність, щоб ми могли відстоювати інтереси людей. Фракція "Опозиційна платформа - За життя" голосує за цей закон. Дякую.

Вперше взагалі в історії українського парламенту ми, наприклад, опинилися разом з родинами Героїв Небесної Сотні в ситуації, коли колишня колежанка ваша, "слуги", коли вона виконувала обов'язки керівника ДБР, просто не пустила на зустріч депутатів Верховної Ради України. І ми через суд зобов'язалися порушити справу через те, що нам було перешкоджання як народним депутатам України зустрітися з керівництвом цього органу для того, щоб зробити таку зустріч з родинами Смішно голосувати цей законопроект сьогодні, коли "слуги" провалили Закон "Про оборонні закупівлі", який посилював контролюючу роль Верховної Ради України над закупівлями в оборонних структурах. Ви можете приймати все, що завгодно, але коли коли ви забули про те, що ви є парламентська республіка і навіть не знаєте, наприклад, кого ви призначаєте в уряд, міністрів бачите вперше, коли ви і досі не можете призначити 3 міністрів, зокрема міністра енергетики, міністра освіти, і намагаєтеся тут говорити про посилення ваших Власне, ще один приклад. Наприклад, наше… Ми можемо розповідати один одному сотні випадків, коли отримуємо відписки, і наша колега Ніна Южаніна послала таке незадоволення своє керівництву Верховної Ради на таку відписку, а керівництво Верховної Ради написано колезі нашій же, депутату: "Та, ні, вам відповіли все правильно". Ви розберіться взагалі, друзі, що ви хочете. Ми проголосуємо за цей закон, але ви самі знищили парламент як такий, а цей закон вам тому не допоможе.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, цей законопроект хоча б трішки повертає парламентаризм в цю державу. Ми всі мажоритарники. Коли до нас звертаються люди, а ми не можемо відповісти, вода в пісок кожен раз. Там сидять в кабінетах, присіли як бородавки в кріслах, не можна видернути їх звідти, мільйонами заробляють. І адміністративний режим цей не допоможе. Треба просто саджати, викорінювати цю гидоту, яка сьогодні не дає навіть відповіді народному депутатові, якого обирали люди за принципом конституційним і дали нам право сидіти в цій залі і приймати законопроекти. Тому штрафи 17 тисяч гривень, 34 тисячі гривень не допоможуть. Буквально через півроку ми повернемося до цього закону і повністю будемо побільшувати повноваження парламенту з того, щоб допускати і саджати тих негідників, які сьогодні сидять в кабінетах. Дякую. Михайло Цимбалюк "Батьківщина". Я дякую авторам за таку законодавчу ініціативу, бо справді пора наводити порядок. Бо коли вже Рахункову палату не пускають в "Нафтогаз України", то, вибачте, в якій державі ми живемо? Коли не відповідають міністри, голови адміністрацій на запити, на звернення народних депутатів, то це, вибачте, вже правовий нігілізм. І фракція "Батьківщина" підтримає в першому читанні цей законопроект. Але, шановні колеги, Головне науково-експертне управління Верховної Ради підкреслило, що саме Відділ контролю вже декілька років звертає увагу на те, що неможливо притягнути до адмінвідповідальності тільки із-за того, що суб'єкт, який притягується до такої відповідальності, віддалений від Верховної Ради, і суди не розглядають. Потрібно внести зміну до другого читання в статтю 1 частину першу 255 статті Кодексу про адмінвідповідальність. І тоді цей закон… Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію. Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Є ті, хто заперечують? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати.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 Прошу підтримати та проголосувати. За основу. Перший раз - за основу, ви ж знаєте.

Шановні колеги, у мене все-таки є прохання давайте ми приймемо в цілому, а оці зміни, про які ви говорите, це зміни до Процесуального кодексу. Ми його паралельно зробимо і приймемо. Давайте ми проголосуємо в цілому. Тому що треба не говорити про парламентаризм, а голосувати. Дякую.

Скорочуємо строки наполовину. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення строків надання правок і пропозицій до другого читання до законопроекту реєстраційний номер 3354. Прошу підтримати та проголосувати.

2207, 2207-1, 2207-2. Проект Закону про управління побутовими та іншими відходами. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-260 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Скороход Анні Костянтинівні.

Шановні колеги, всі ми знаємо про жахливу екологічну ситуацію як в Україні, так і у всьому світі. На відміну від Європи, яка вже десятки років сортує сміття та займається переробкою, в Україні до сьогодні не врегульовано питання поводження з відходами через лобіювання своїх інтересів пакувальниками та одноособовими користувачами сміттєзвалищ, що ніяк не хочуть сплачувати ані за упаковку, так і за її переробку, та відмовлятися від заробляння на вивозі сміття та його захороненні на комунальних сміттєзвалищах. Підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна взяла на себе зобов’язання з впровадження положень рамкової Директиви №208/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив. Розроблений законопроект забезпечує прийняття низки галузевих та спеціальних законів поводження з відходами, створює законодавчу передумову створення вкрай необхідних органів центральної виконавчої влади та визначає їх повноваження в системі влади, тим самим забезпечує розробку регіональних планів та реалізацію національного плану з управління відходами, та відкриває можливості залучення приватних та інституціальних інвестицій. Даний законопроект є рамковим для впровадження директиви, однак містить ряд неточностей та питань для доопрацювання. Оскільки на голосування виноситься законопроект 2207-1, що лобіює інтереси пакувальників, а створена ще при попередньому міністрі Оржелі робоча група вже довгий час займається даним законопроектом і містить ряд дуже важливих зауважень та пропозицій, які мають бути включені та враховані, прошу відправити даний законопроект на доопрацювання з наступним поданням на перше читання. Дякую.

Доброго дня колеги, шановний Голово, виборці! Ви знаєте, ми всі є свідками того, що сьогодні Україна просто перетворюється в смітник. Три скликання Верховна Рада не може прийняти рамковий законопроект по відходам. Збільшення сміттєзвалищ стихійних, воно відбувається кожний день, і на сьогодні їх сотні тисяч. Все це працює у зв'язку з тим, що певні фінансові групи, які є безпосередньо виробниками упаковки, лобіюють те, щоб в Україні нічого не відбувалося, не відбувалася переробка і Україна ставала просто смітником для всіх. Було зареєстровано три законопроекти: 2207, 2207-1, 2207-2. На екологічному комітеті парламенту було дуже довге і плідне обговорення визначення саме того механізму, який зміг би врегулювати всі позиції і всі сторони, які б могли нам насправді допомогти. Особисто я після того, як при міністерстві, при комітеті була створена робоча група, до якої долучилися всі сторони, до якої долучилися представники міністерства, громадського сектору та всі стейкхолдери цього процесу, попросив на комітеті відхилити мій законопроект у зв'язку з тим, щоб підтримати 2207-1 з доопрацюваннями робочої групи. Тому просив би підтримати законопроект 2207-1 в питанні відправлення на доопрацювання в комітет, і ми вже звідти, з комітету, з напрацюваннями робочої групи видамо реальну редакцію закону, яка б запрацювала і яка б, нарешті, зупинила би той жах, який на сьогодні робиться в Україні пакувальниками та іншими структурами, які заробляють на тому, що сміття все більше і більше в Україні. Дякую. Дякую. Бондаренко Олег Володимирович, голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування. 17:41:08 БОНДАРЕНКО О.В. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, усі три законопроекти – 2207, 2207-1, 2207-2 спрямовані на подолання критичної ситуації, що створилася в країні з утворенням, накопиченням, збиранням, зберіганням і захороненням відходів. Ми всі знаємо, яка проблема в країні з цим питанням. З метою прийняття найбільш зваженого рішення була створена робоча група, яка провела біля 11 засідань, до неї були залучені біля 100 експертів: представники громадськості, представники державних органів влади. дійсно, дуже гарно були пропрацьовані всі три законопроекти. За наслідками роботи цієї робочої групи було прийнято рішення – рішення стосовно підтримки законопроекту 2207-1 та направлення його на доопрацювання до комітету. Ми, дійсно, хочемо створити дійсно діючий законопроект. Ви всі знаєте, що цей законопроект – законопроект про управління відходами, він є нашим зобов'язанням до 30-го Додатку до Директиви ЄС, і ми маємо прийняти всю систему законодавства про управління відходами. Це буде перший рамковий законопроект. Він має містити всі необхідні положення, і це і запровадження системи управління відходами, і це запровадження розширеної відповідальності виробника, і приведення норм у відповідність до європейського законодавства та інше. Ми просимо підтримати рішення комітету направити цей законопроект на доопрацювання, 2207-1, до комітету, на протязі декількох тижнів ми знову повернемо його до зали. Дякую. Шановні колеги, оскільки комітет рекомендує направити законопроект 2207-1 для підготовки на повторне перше читання, пропоную без обговорення проголосувати за це. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для повторного... для підготовки до повторного першого читання проект Закону про управління побутовими та іншими відходами (реєстраційний номер 2207-1).

на повторне перше читання. Дивіться, ми ж можемо поставити це... (Шум в залі) Направити до комітету для підготовки на повторне перше читання – рішення комітету. Ні, дивіться, я ставлю на голосування пропозицію комітету. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про управління відходами (реєстраційний номер 2207-1). Прошу підтримати та проголосувати. Тобто ви пропонуєте прийняти якийсь неправильний закон, пане Папієв, при всій повазі. Прошу підтримати і допрацювати. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Михайло Миколайович, вибачте, але воно й зараз не прийнято. Я дивлюся, у вас якісь тут цікавинки особисто. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (реєстраційний номер 2654). Чи необхідне обговорення цього законопроекту? Можемо голосувати без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні а в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) (реєстраційний номер 2654). Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3314). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-276 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу. Шановні колеги, ще раз доброго дня. Законопроект, який зараз вам пропонується, є завершенням довготривалої реформи, якою займалися протягом багатьох багатьох років, починаючи з 2012 року, а перед тим ще затвердивши Концепцію реформування кримінальної юстиції, де було передбачено, що кримінальне правопорушення поділяється на 2 категорії: на злочини та кримінальні проступки. І суть полягає в тому, щоб кримінальні проступки розслідувались за спрощеною процедурою. Саме це зможе реально прискорити реагування правоохоронних органів і найбільшого правоохоронного органу – поліції на дрібні правопорушення, кримінальні правопорушення. Це реально зможе зайнятися поліція, тими питаннями, які на сьогоднішній день вона об'єктивно не встигає із-за довгого кола, яке вона запускає по кожній процедурі кримінального процесу. Тому, колеги, цей законопроект є фактично технічним, він передбачає зміни до майже 125 законів, де замінюється термін "злочин" на "кримінальне правопорушення". 1 липня цього року запускається ця велика реформа і я прошу, є необхідність узгодити ці закони з вже прийнятим 2 роки тому законодавчим актом, який змінить це розташування. Тому, колеги, комітет на своєму засіданні 9 квітня 2020 року одноголосно прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект 3314 прийняти за основу, колеги. Тому прошу вас підтримати. Це дійсно важливий законопроект для всієї нашої країни. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення чи можемо за основу? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" (реєстраційний номер 3314). Прошу підтримати та проголосувати. За-280 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (реєстраційний номер 3105) Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати. 17:50:35 За-228 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується... Без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу... (Шум у залі) Що "ні"? З обговоренням? Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-206 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Бакумову Олександру Сергійовичу. Доброго дня, шановний головуючий! Шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (3105). Я хочу наголосити на тому, що саме на вдосконалення засад діяльності Національної гвардії, але жодним чином не розширення функцій та повноважень Національної гвардії. Перед тим, як було створено цей правоохоронний орган, він створювався саме як орган з правоохоронною функцією. Її базовою ідеєю і філософією закладення було виконання саме правоохоронної функції. Те, що це військове формування, – це є другорядним. І саме під час дії спеціальних правових режимів або під час особливого періоду Національна гвардія застосовується відповідно до військових завдань. Таким чином, на сьогоднішній день в Законі "Про Національну гвардію України" Національна гвардія наділена правом застосовувати превентивні та примусові заходи, які наділені відповідно поліціянти, зокрема Закон України "Про Національну поліцію", який встановлює. Однак в Кодексі України про адміністративні правопорушення не виділено такого суб'єкта, як посадових осіб Національної гвардії для того, щоб, наприклад, складати адміністративний матеріал, зокрема протокол. Законом України пропонується надати посадовим особам Національної гвардії під час залучення до несення служби з охорони громадського порядку складати адміністративний матеріал, тобто протокол за відповідними складами адміністративних правопорушень, зокрема таких, як: дрібне викрадення чужого майна, дрібне хуліганство, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, розпивання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння та інші. Таким чином, рішенням комітету також ми просимо підтримати вказаний законопроект та прийняти його у першому читанні. Дякую за увагу. Шановні колеги, сьогодні право складати адміністративні протоколи надано цілому ряду суб'єктів, їх є велика кількість, вони визначені в Кодексі України про адмінправопорушення. Серед них також є і громадські інспектори, представники громадськості. З вересня місяця минулого року Національна гвардія бере участь у патрулюванні вулиць. Ми всі з вами бачили і знаємо, яку роль вона відіграла також і в протидії тій хворобі, яка зараз є, по COVID-19. І саме тому ставиться питання, яке назрівало вже багато років, про те, щоб представники Національної гвардії мали право складати адміністративні протоколи. Ряд статей, по яким має бути складено адміністративні протоколи, звичайно, підлягає обговоренню і буде доопрацьовано до другого читання. До цього є багато також питань і зауважень, які будуть доопрацьовані до другого читання. В той же час, комітет прийняв і ухвалив висновок, щоб рекомендувати Верховній Раді України підтримати законопроект 3105 за основу з урахуванням пропозицій комітету, які надані вам у відповідному висновку. Колеги, прошу також підтримати цей законопроект. У разі, якщо є питання якісь, є представники Національної гвардії, які можуть прокоментувати будь-яке питання. Дякую. Необхідне обговорення? Запишіться: два – за, два – проти. Шановні колеги, безперечно, питання врегулювання діяльності правоохоронних органів України є надзвичайно актуальним сьогодні. Ви бачите, скільки законопроектів вноситься протягом навіть останнього часу, які глибокі дискусії відбуваються стосовно того, щоб надавати або не надавати якісь додаткові специфічні функції або повноваження тим чи іншим правоохоронним органам. Так і в даному випадку, оці страшилки стосовно того, що Національна гвардія буде наділена якимись невластивими їй повноваженнями, проводити незаконну або приховану фото-, відеозйомку і так далі, і так далі. Повірте мені, подивіться уважно законопроект, про це взагалі не йде мова. Але водночас потрібно і поважати ті правоохоронні органи, які ми створюємо, і наділяти їх необхідними повноваженнями для виконання завдань. Сьогодні Національна гвардія несе службу на передових позиціях. Це, дійсно, той правоохоронний орган, який допоможе забезпечити порядок у державі. Тому я зараз просив би вас всіх проголосувати в першому читанні. Все, що потрібно, буде доопрацьоване до остаточного прийняття цього законопроекту. Дякую. НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, я відношусь, як і ви всі, до патріотів нашої незалежної держави. Разом з тим, я хотів би, щоб ви звернули увагу, про що йдеться в цьому законопроекті. По суті, про кінцеве формирование силової структури, які під себе підгребли, підгребли – я відповідаю за свої слова, структури ці для вирішення своїх

непрофесіонали. На сьогоднішній день ми з них робимо не правоохоронні органи, а репресивний орган створюємо, ми добудовуємо останній поверх поліцейської держави, тому що, подивіться, будь ласка, що таке Національна гвардія, що таке поліція, і тоді скажіть, будь ласка, на якій підставі зліквідували військову прокуратуру, коли в нас йдуть збройні протистояння, і його зліквідували? Що цим керувало? А керувало, щоб об'єднати в одних руках якої сили, і ми побачимо, недавече, чим через півроку, хто за цим стоїть і хто озброює і наділяє репресивними функціями Національну гвардію, яка по природі своїй повинна стояти на сторожі правопорядку і благополуччя громадян. На цьому поставлена Національна гвардія. І якщо ми допустимо, ми пожнемо те, що… Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, наш шлях back to you USSR, назад в совок, ми його бачимо, як він продовжується. Спочатку нам оголосили про те, що, щоб виїхати треба отримати дозвіл від держави. Це така історія, знаєте, як це колись було в Радянському Союзі: був раніше безвіз, а зараз безвиїзд. Тепер нова історія: давайте зробимо з Національно гвардії України зробимо внутрішні війська Радянського Союзу, причому навіть не часів Брежнєва, а часів, таких сталінських часів, ось таких, знаєте, махрових, коли вони будуть мати право складати адмінпротокол. Вибачте, поліція цьому спеціально вчиться у відповідних закладах. Як це так: просто військові будуть складати адмінпротоколи? Робити фото-, відео-, аудіозйомку. Вибачте, кого будуть знімати і нащо? У нас що, маленька поліція в державі? Ні. У що ми хочемо перетворити Національну гвардію? В гвардейцев кардинала, таких собі, які будуть робити все що завгодно, в які будуть робити беспредел на вулицях наших міст? Нам це непотрібно. Ми дякуємо бійцям Національної гвардії, які захищають Україну, але ми не хочемо, щоб їх перетворювали на репресивний орган, який може розганяти мітинги, який може займатися тим, щоб закрити рота людям, які будуть ставити питання і щодо влади, і щодо того, що відбувається і в Мінську, і поза Мінськом, і всюди, бо сьогодні велике є обурення в людей. І ми бачимо в цьому законопроекті спробу створити інструмент - дубинку, якою будуть давати по руках і по голові кожному, хто захоче сказати своє слово. Ні новому "Беркуту"! Не голосуйте за цей закон. Червона кнопка.

Нагадаю всім вам, хто не читав цей законопроект, який говорить про можливість тепер функції в Нацгвардії не просто складання протоколу, адмінпротоколу, не просто обшуку персональних речей і так далі, але і проведення фото-, відео-, аудіозйомки за особою, місцем чи річчю. Насправді це потенційні негласні слідчі дії, які згідно нашого КПК можуть виконуватися лише згідно рішенням суду, і то відповідними органами. Це перше. Друге. Якщо не справляється з цим Національна поліція, так у мене питання тоді: а чому ми не бачимо звіту про роботу Національної поліції? Давайте озвучимо, з чим вона не справляється, яка кількість потрібна, яка потрібна реформа? А не будемо обходити… в обхід Закону про Нацполіцію і фактично створювати і дублювати ще один орган, який буде фактично неформально другою Національною поліцією. Шановні мої колеги, мені здається, що ми дещо не туди рухаємося. І пам'ятаємо дуже добре 2013-2014 рік і внутрішні війська, і частину з нашого залу, які були присутні на Майдані по цей бік, воюючий, бік барикад. Це перше. І друге. Мені здається, що ми мали би будувати сильну оборону і сильну армію, а не поліцейську державу. Дякую. Ми проти. Дякую. Всі бажаючі виступили? З мотивів хвилина, Балан Микола Іванович, командувач Національної гвардії України. Бажаю здоров'я, шановні народні депутати України! Я дуже коротко. Не буду давати пояснень, хотів би зупинитися на трьох моментах. Національна гвардія України згідно Закону "Про Національну гвардію України", прийнятому ще в 2014 році, не залучається, а несе службу по охороні громадського порядку самостійно на багатьох маршрутах патрулювання. Але ми не говоримо зараз про кримінальні злочини. Коли стається будь-яке адміністративне правопорушення і правопорушника затримує наряд Національної гвардії, він не має права скласти адміністративний протокол і відпустити цю людину. Вибачте. Друге. Така практика є у всіх європейських країнах. В гвардії civil, в жандармерії, карабінерів і у всіх правоохоронних органів з військових формувань. Шановні народні депутати, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Чого хочуть громадяни України? Вони хочуть безпеки на вулицях наших міст та сіл. Останні півтора роки Національна гвардія проводить патрулювання по територіям міст України. За цей час було затримано 16 тисяч 928 осіб за адміністративне правопорушення, осіб за підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Національна гвардія допомагає через патрулювання поліції наводити лад на наших вулицях. Цим законопроектом пропонується ввести такі страшні, такі деструктивні питання, як надати Національної гвардії право складати адміністративні протоколи заради узурпації влади по питаннях дрібного хуліганства, по питанням затримань за маленькі крадіжки, по питанню розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, і ще по десяти складових адміністративних правопорушень. Це потрібно для того, щоби більш ефективною зробити роботу Національної гвардії та Національної поліції по охороні громадського порядку. Ніякої політики в цьому законопроекті немає, і кожен, хто його прочитав, прочитав, розуміє, що він потрібен країні. Прошу підтримати в першому читанні. Якщо будуть зауваження, давайте їх спільно розробимо і приймемо. Це депутатський законопроект і тому давайте разом зробимо наші вулиці міст краще і безпечніше. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування законопроект. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (реєстраційний номер 3105). Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-179 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (реєстраційний номер 3105). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-215 Рішення не прийнято. Повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Ставлю таку пропозицію на голосування. Не "ні", вибачте, ви почитайте Регламент, шановні колеги! Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України, (реєстраційний номер 3105). Прошу підтримати та проголосувати.

За-208 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про відхилення законопроекту…

за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19), (реєстраційний номер 3297). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-257 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Кінзбурській Вікторії Олександрівні. Дякую. заборонити нарахування неустойки, штрафів, пені за кредитами і позиками для бізнесу у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину. Проте я хотіла б звернути вашу увагу на те, що законопроект не звільняє позичальників від обов'язків сплачувати тіло кредиту та відсотки за користування кредитом. Йдеться тільки про заборону про заборону нарахування санкцій за прострочення платежів. Нагадаю, що раніше, 17 березня, нами було прийнято закон, який захистить фізичних осіб від нарахування штрафів і пені за кредитними договорами протягом березня-квітня. Сьогодні ми продовжили цей термін, але ми зробили це тільки виключно для фізичних осіб. Сьогодні я прошу вас підтримати юридичних осіб. Прошу вас підтримати прийняття законопроекту 3297 та допомогти бізнесу подолати складнощі, викликані карантинними обмеженнями. Дякую за увагу. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань економічного розвитку Наталусі Дмитру Андрійовичу. Шановний пане Голово, шановні колеги! Справді, як сказала пані Вікторія, законопроект максимально простий, простий, як двері, скажімо так. Мова йде про юридичних осіб, про маленькі бізнеси, про середні бізнеси, про будь-які підприємства, про будь-яку компанію і фірму, яка так чи інакше взяла кредит і зараз зіштовхується з неможливістю або складнощами його виплати, і тому ми таким чином даємо можливість не платити ці штрафні санкції, розуміючи скрутне положення, в якому вони знаходяться. Тому Комітет з питань економічного розвитку на своєму засіданні розглянув цей законопроект і рекомендував прийняти його в першому читанні за основу, скоротивши строк подання зауважень і пропозицій наполовину. Прошу підтримати. Дякую.

Кубів Степан Іванович.

допущені в період дії карантину та у тридцятиденний період після закінчення карантину, шляхом внесення відповідних доповнень. Разом з тим, зауваження ГНЕУ потрібно виконати між першим і другим читанням, вони є суттєві і оправдані, це ми проговорювали відповідно і на комітеті. Хочу сказати, що фракція Політичної партії "Європейська солідарність" підтримає даний законопроект, але, наголошую, в першому читанні, з доопрацюванням, врахуванням пропозицій ГНЕУ. Дякую. Колеги, я думаю, що ми всі розуміємо в якій ситуації сьогодні знаходяться ті люди, які кредитувалися, тому абсолютно переконаний, що підтримати треба цей законопроект. І комітетом він нормально пропрацьований, до другого читання допрацюємо. І давайте все-таки захищати права наших громадян. Дякую. Прошу передати слово Колтуновичу. Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович. погоджуємося з тими десь зауваженнями, які давало Головне науково-експертне управління щодо того, що недоцільно обнуляти ці штрафні санкції для всіх юридичних осіб, оскільки є ті організації, які працювали в період карантину, десь ці пропозиції є слушними. Але, однак в продовження цієї теми, я хочу звернути увагу і на те, і в першу чергу народних депутатів від правлячої більшості, що пора уже давати проекти антикризові, проекти законів, які будуть змінювати структуру національної економіки, які будуть формувати принципово нову економічну посткризову посткризову політику, яка буде сприяти відновленню національної економіки і промисловості, робочих місць і так далі. Тому що те, що ми сьогодні робимо, це фрагментарні, поодинокі речі, які не сприяють системному відновленню економіки, а, як це коректно можна виразитися, дають лише подушку для більш м'якшого падіння. Ми не відновлюємося. Тому на майбутнє і профільному комітету, і депутатам від усіх і інших парламентських, в першу чергу від монобільшості, чекаємо тих антикризових проектів законів, які, наприклад, стимулюватимуть впровадження в процесі модернізації і сучасних новітніх технологій, Досить робити більш м'якішим падіння, необхідно все-таки робити кроки для того, щоб економіка країни відновлювалася на докризовий рівень 2013 року і далі рухалася уже поступово… поступово… чи, точніше, випереджаючими темпами зростання. Ми не можемо знаходитися там, де ми є на сьогоднішній день. Повторюся, ми підтримуємо, але чекаємо інших ініціатив. Дякую.

Володимир Цабаль, фракція "Голос". Шановні колеги, безумовно, фракція "Голос" підтримує цей закон. Це один з важливих законів, які необхідно для того, щоб допомогти нашому бізнесу, який виплачує зарплати звичайним громадянам, пережити цю В той же час, хочу звернути увагу, що до другого читання цей закон треба доопрацювати. Як вже було згадано декількома іншими колегами, в цьому законі передбачено, що що штрафні санкції… можуть бути звільнені від штрафних санкцій не тільки ті платники, які, дійсно, постраждали від кризи, а і будь-хто інший. Тобто, умовно, у нас дуже велика частина економіки, більше, скажімо так, 50 відсотків, все ще працює, і можуть займатися тим, що називається в англійській мові "фрі райдінгом", тобто, умовно, хтось може скористатися ситуацією, насправді не маючи проблеми. Відповідно це треба до другого читання доопрацювати. І останнє, що б я хотів сказати. Дійсно, тут вже про це говорили, що ми зараз як Верховна Рада займаємося тушінням пожару. Вже більше 2 місяців карантин. Мені здається, що вже треба перестати не тільки гасінням пожарів, а почати займатися якимись більш конкретними речами, і в першу чергу більш стратегічними речами, які будуть піднімати економіку. І в першу чергу ми чекаємо цих кроків від уряду. Уряд має подати дійсно правдиву програму дій. Вже 2 місяці уряд існує, а ту програму, яку ми побачили, її вже 11, згідно останньої інформації, комітетів, тобто половина комітетів відхилила, а чогось нового ми не бачимо. А всі чекають. Тому в мене великий заклик до уряду: будь ласка, ми як Верховна Рада, ми вам допомагаємо, ми гасимо пожежі, але давайте подайте щось більш стратегічне, щоб люди розуміли, що буде далі і як ми вийдемо з цього карантину, з цієї кризи згодом. Дякую. Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19) (реєстраційний номер 3297). Підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Ставиться питання щодо, реєстраційний номер проекту 2030 – проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС). Шановні колеги, ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу? Готові без обговорення за нього голосувати? Шановні колеги, тоді ставиться на голосування... Прошу? Готові, так? Заперечень немає, ні? Добре. Шановні колеги, тоді ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС) (реєстраційний номер проекту 2030). Є пропозиція, висновок комітету - прийняти за основу.

строки вдвічі для подання пропозицій і поправок до другого читання, строки по законопроекту 2030. Прошу підтримати та проголосувати.

За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання - законопроект 3322: про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства). Спочатку я повинен поставити питання включення його до порядку денного. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати питання включення до порядку денного законопроекту 3322. Прошу підтримати та проголосувати.

Можемо без обговорення, так? Шановні колеги, ставиться пропозиція комітету прийняти за основу… А, є пропозиція за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними. Шановні колеги, голова комітету просить все-таки поставити за основу і скоротити строки. Так я розумію? Шановні колеги, ставлю на голосування проект Закону 3322 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). Законопроект 3322. Пропозиція - прийняти за основу. Прошу підтримати та проголосувати.

За-238 Рішення прийнято. Шановні колеги, за пропозицією голови комітету ставлю питання про скорочення строків подання пропозицій і поправок до другого читання. Потрібно набрати 226 голосів. Прошу підтримати і проголосувати. Це по законопроекту 3322. Будь ласка.

За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект за моїм авторством. Я попрошу Олену Костянтинівну, якщо можна. Я попрошу, пане Власенко, тишину в залі. Отже, розглядається законопроект 3355: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування. Доповідач – народний депутат України Стефанчук Руслан Олексійович. Прошу, пане Руслане. А, зараз спочатку його треба включити до порядку денного. Ставиться на голосування про включення до порядку денного законопроекту 3355. Прошу голосувати.

За-225 Рішення прийнято. Тому запрошую вже до доповіді народного депутата України, автора законопроекту Стефанчука Руслана Олексійовича. Шановна головуюча, шановні присутні! Це ще одна ініціатива, яка стосується питання, пов'язаного з спілкуванням з народними депутатами України. Шановні колеги, вноситься ініціатива, відповідно до якої в законодавстві України буде відтепер чітко визначено, хто є суб'єктами декларування, враховуючи керівників, заступників керівників та членів наглядових рад державних акціонерних товариств, а також товариств, які є "дочками" і "внучками", засновані на державній формі власності. Є пропозиція з тим, щоб дані особи, вони були суб'єктами декларування. Після того, як дана пропозиція була подана, була прийнята ініціатива від наших колег з нашої фракції і з багатьох інших фракцій (я дуже сподіваюсь, що це рішення буде підтримано) з тим, щоб розширити питання суб'єктів пов'язаних з цим. ми, зокрема, вирішили і питання щодо помічників суддів Конституційного Суду, і була запропонована нова модель щодо врахування, як визначатися по декларуванню дітей, і питання, пов'язані з Офісом Офісом Президента. Але я думаю, що в нас буде доповідач - пан Іонушас, він більш чітко. Але я звертаюся до зали з проханням. Сьогодні ми дуже гарно підтримали першу ініціативу, вони пов'язані одна з одною. Відповідальність, якщо її просто встановлювати, без покладення додаткового обов'язку щодо відкритості подання інформації не працює. Тому я також прошу вас підтримати рішення комітету щодо підтримки даного законопроекту за основу і в цілому. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. До слова запрошується автор альтернативного законопроекту 3355-1 народний депутат України Іонушас Сергій Костянтинович. Шановний пане Голово та колеги народні депутати, мною спільно з колегами підготовлено законопроект 3355-1 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Даний законопроект спрямований на вирішення та удосконалення трьох основних напрямків. По-перше, зараз керівництво окремих державних акціонерних товариств не вважає за необхідне оприлюднювати інформацію про розмір винагороди за свою роботу та вони не підлягають заходам фінансового контролю. При цьому посадові особи таких товариств іноді здійснюють управління величезними фінансовими ресурсами, що належать державі, а отже, мають певні корупційні ризики щодо недоброчесності своєї поведінки. Цим законопроектом ми пропонуємо встановити, що дія Закону "Про запобігання корупції" поширюється, зокрема, а також положення щодо конфлікту інтересів та фінансового контролю, на посадових осіб та членів наглядових рад державних банків і комерційних держпідприємств. умовах боротьби з COVID потрібно залучати широке коло громадськості та волонтерів, які тимчасово та на безкоштовній основі дають допомогу, проводять медичні заходи, забезпечують повернення громадян України.

суб'єктів тих осіб, які працюють на громадських засадах. І по-третє, про що вже казав Руслан Георгійович, даний законопроект врегульовує питання, пов'язані з колом осіб, які є членами суб'єктів декларування, зокрема діти. В цілому законопроект має усунути наявні розбіжності та юридичні неузгодженості, сприяє захисту прав та інтересів суб'єктів декларування, доброчесності набуття та прозорості їх активів. Шановні колеги, я прошу вас підтримати законопроект, авторами якого є більшість фракцій та груп, Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань антикорупційної політики Радіній Анастасії Олегівні. Доброго дня, шановні колеги. Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроекти 3355 і 3355-1. І за результатами розгляду рекомендує Верховній Раді законопроект 3355 відхилити, а законопроект 3355-1 3355-1 ухвалити за основу і в цілому. Дякую дуже, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення? Да? Запишіться, будь ласка, на виступи: два – за, два – проти від депутатських фракцій та груп.

Шановні колеги, уявимо ситуацію, міністр, до якого є підозри у Національного антикорупційного бюро, має сину чи доньку, значення великого не має, який навчається за кордоном. 14 років, Королівський коледж в Лондоні, або по-простіше, ліцей в Варшаві. І зараз… зараз… Власне, там команда кричить та, яка посилає дітей якраз вчитися. От і плюс показує. Так от, ця команда переписує на свою дитину цілком легально все майно. За цим законом, не за 3355, який справді стосується державних підприємств, а за 3355-1, це майно людина вже не декларує. Ви зараз, якщо проголосуєте за цей закон в тому стані, в якому він є, відкатуєте антикорупційну реформу, пропоновану Президентом Зеленським, тому що створюєте легальну схему для топ-корупціонерів, і вам там будуть тільки аплодувати, щоби заховати майно. А потім можете нарікати, чому у нас не працюють антикорупційні органи. Прийшла весна - треба карати тих, хто краде, а не створювати легальні схеми як це ховати. Тому цей закон треба провалити. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги і шановні українці, які нас слухають, насправді це той випадок, коли я з моїм колегою не можу погодитись, бо цей законопроект зовсім про інше. Це не про неповнолітніх якихось дітей, на яких і так не можна нічого оформити, бо вони проживають з батьками і у них обмежене цивільне право і дієздатність до набуття ними повноліття. Це всі знають. Цей законопроект про інше. По те, що після його прийняття, я сподіваюсь, сьогодні в цілому члени наглядових рад, які отримують непомірні зарплати, керівники державних підприємств, такі як "Нафтогаз", такі як "Укрзалізниця", почнуть складати електронні декларації - і все суспільство буде знати, скільки вони реально отримують. І коли будуть звернення народних депутатів про те, а яка в них зарплата, вже не треба цих звернень, вони не будуть писати: це інтимна справа, яка у мене зарплата, таких не буде більше відповідей. Ось про що цей законопроект. Я хочу закликати колег від усіх фракцій: давайте не будемо покривати тих, які призначені не з України на свої посади, і тих, які сьогодні спекулюють на українській державі, отримуючи заробітні плати, які вони не заробили. Чому медсестра мусить отримувати 3 тисячі гривень на місяць, а вони – по 500 тисяч гривень? Медсестра за все своє життя стільки не може заробити, як вони за один місяць. Це справедливо? Це справедливо? І тому я хочу сказати, цей законопроект треба приймати в цілому, треба ставити край недоторканним. І я звертаюся ще раз до "Слуги народу". Колеги, давайте на нашій ТСК заслухаємо "Нафтогаз", який 27 мільярдів утаїв, і не пускає туди ні Рахункову палату, ні Державну аудиторську службу, нікого. Такого бути в країні не може, ми мусимо всіх виводити на чисту воду, показувати скільки вони заробляють, як вони живуть. І найголовніше – вертати в державу вкрадене. Це наше з вами завдання як парламенту. Дякую. А цей закон треба підтримати. Сюмар, "Європейська солідарність". Я, колеги, от слухаю і дивуюся, як під красивими гаслами "ми змусимо наглядові ради державних підприємств показувати свої декларації" можна зашити багато своїх особистих отут, вузьких насправді, фракційних інтересів і шкурняків. Як можна одночасно показувати наглядові ради - і зменшувати, наприклад, кількість декларантів з державних підприємств, коли через різних радників, керівників державних підприємств, будуть просто виводитися гроші? Це і так відома корупційна історія. Мене взагалі дивує підхід "діти не живуть разом". А ви не знаєте взагалі тієї простої речі, що батьки відповідають за своїх дітей? Мене дуже дивує насправді, коли політична сила, яка прийшла під гаслом боротьби з корупцією, ще ні разу не заповнювала декларації, по крапельці вбиває електронне декларування. Бо ви насправді його дуже суттєво звужуєте, а це декларування було вимогою, до речі, і основною отримання Україною безвізового режиму. Ви насправді говорили в ході виборчої кампанії за те, що ви хочете все розширювати і все показувати, а тепер за основу і в цілому в цьому залі насправді все звужуєте, бо тепер це працює для вас. Тому я дуже рекомендую всім навести лад зі зі своїми дітьми, розуміти, як вони живуть і за рахунок чого вони живуть, а після того, ну, немає надії, що ви наведете лад ще з державними підприємствами, і не приймати такі, які очевидно налаштовані на вирішення особистих проблем тих, хто сидить зараз у цьому залі.

Шановні колеги, я хотів би, щоб ми подивились по предмету дослідження, покладеного у фарватер этого законопроекту. По-перше, по суб'єкту, ви подивіться, який галас зчинився. Зачепили "соросят", і вони можуть піддатися під контроль і НАБУ, і НКРЕ, і де ти хочеш. І тут ми зразу бачимо, я вам скажу, пане Юрчишин, у нас був один такий викривальщик, фамілія його була він зганьбив взагалі всю систему контролю і боротьби проти корупції. Ми ж кажемо по предметному дослідженню. Це стосовно суб'єктів. А тепер стосовно предмета. Ви подивіться про що йде мова, що повинно поставиться під контроль. Десь нам кажуть: а тут діти, а тут майно, а тут що інше. Шановні колеги, ми повинні ставити під контроль правовідносини, в яких є прояв корупційних дій, і не дальше. Ми живемо у вільній державі, де приватна власність є священна. Чи ви вже його скасовуєте? Чи вам потрібні поліцейські міри для контролю за кожною людиною? І третє. Я хотів би, щоб повернути вас до Конституції України, що діяльність государства, в тому числі права на примусову силу і монополія на силу, розраховувалася виключно на захист здоров'я, життя,

Мені не дивно, що, власне, так жорстко борються за те, щоб приховати дітей представники фракції, яка постійно за це боролася. Мені дивно те, що ми вдесяте вносимо зміни в систему електронного декларування - і кожного разу послаблюємо цю систему. І це зовсім не те, що ми обіцяли. 1 червня має закінчитися процедура декларування. Не ховайтеся, задекларуйтеся! Так закон має захищати доброчесних громадян і чиновників, злодіїв він захищати не може, не створюйте злодійські схеми. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Комітет рекомендував цей законопроект за основу і в цілому. Хто проти в цілому, підніміть руку. Проти, да? Чотири фракції проти. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування (реєстраційний номер 3355-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-244 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується скоротити строки на половину подачі правок та пропозицій до другого читання. вам не... ви можете ж не голосувати. Ну, давайте так, щоб ви не нав'язували теж думку один одному, добре? Така пропозиція комітету. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. За-236 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Наступне питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у суспільному... у сільському господарстві, вибачте, (реєстраційні номери 3205, 3205-1). Нам необхідно прийняти рішення про включення вищезазначеного законопроекту до порядку денного сесії. Готові голосувати? Необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-234 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Чорноморову Артему Олеговичу. Чорноморов Артем, Миколаївщина. Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! Бачу в ваших очах вже втому, але прошу хвилинку вашої уваги. Сьогодні в нашій аграрній країні Україні малий та середній фермер потребує підтримки, і тому Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні 24 квітня 2020 року розглянув законопроект (реєстраційний номер 3205 та 3205-1), яким запропоновано створення Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, як спеціалізованої небанківської фінансової установи, що виконує функції забезпечення підтримки малих і середніх суб'єктів підприємництва, які проводять діяльність у сільському господарстві шляхом часткового гарантування виконання зобов'язань таких суб'єктів за кредитними договорами. Враховуючи, що переважна частина положень альтернативного законопроекту збігається з відповідними положеннями законопроекту реєстраційний номер 3205, комітет за за результатами розгляду вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстраційний номер 3205) прийняти його за основу. основні положення та мета цього законопроекту – це допомогти нашому малому та середньому фермеру, який зараз потребує підтримки. Тому для можливості отримання гарантій для позичання визначено такі критерії: суб'єкт господарювання має бути первинним виробником сільськогосподарської продукції, земельний фонд потенціал позичальника не має перевищувати 500 гектарів. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Слово для доповіді надається народному депутату України Цабалю Володимиру Володимировичу. 18:46:31 Шановні колеги, фракція "Голос" послідовно виступала за відкриття землі, але при цьому за відкриття землі для малих фермерів, для сільських громад і для пайовиків власників землі, а не для великих агрохолдингів. І саме тому "Голос" подав до попереднього закону по ринку землі, а їх всього 10 разом з цим, всього 10 правок, які якраз захищали інтереси цих ключових категорій. Зокрема, 4 ключові напрямки, які ми відстоювали, це була нацбезпека – 50-кілометрова зона, це етапність, щоб спочатку фермери могли купляти землю, а потім юрособи, те, щоб гроші йшли в сільські громади, і четверте – це створення Фонду гарантування кредитів, щоб не тільки великі компанії могли дозволити собі купити і обробляти землю, а в тому числі малі фермери. Відповідно цей закон, який ми зараз розглядаємо, це адресування, це ця четверта вимога. Якщо він буде прийнятий, це буде дуже великий успіх для всіх нас. Я хочу нагадати, чому ми… історію цього закону. Цей закон подав попередній уряд, але потім новий уряд його зразу відкликав як тільки там появився міністр економіки, який був зв'язаний з одним з агрохолдингів. Тепер завдяки мені і колегам з "Голосу", колегам зі "Слуги народу", які переподали, слава Богу, цей закон, ми його розглядаємо і маємо можливість його прийняти. Тепер по суті. Чим відрізняється мій закон від комітетського? Насправді закони майже ідентичні. Перша ключова різниця – ми пропонуємо максимально 200 гектарів, фермер, який може претендувати на таку допомогу, те, що комітет пропонує, там 500 гектарів. І друге, те, що ми пропонуємо, щоби не тільки Кабмін міг приймати участь в комісіях, які які будуть відбирати раду цього фонду, а в тому числі міжнародні організації, такі як ООН, профільні організації. Тому я закликаю підтримати і комітетську версію або мій закон, якщо цей не пройде. Дякую за увагу. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольському Миколі Тарасовичу. Колеги, ми часто в цьому залі, особливо коли обговорювали земельні питання, говорили про підтримку малого і середнього. З якою ситуацією завжди за останні 10-15 років, і це показує практика, стикаються малі і середні? Коли ми говоримо про отримання кредитів, в них дві основні проблеми, і про це відверто всі говорять. Перше - це відсутність застави досить часто. Друге, і про це треба правду говорити, не завжди впорядковані і правильні документи. Цей документ, цей закон, про що говорить? Фермер, який має в обробітку до 500 гектарів, коли отримує кредит, може звернутись до фонду, щоб фонд гарантував за нього повернення кредиту, таким чином зменшивши нагрузку по заставі на своє майно. Враховуючи наведене, прошу цей законопроект підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Необхідно обговорення? Запишіться, будь ласка, на виступи: два – за, два – проти, від депутатських фракцій та груп. Сідайте, будь ласка, Микола Тарасович. Прошу передати слово Галині Васильченко.

І цей закон дає можливість не тільки гарантувати їм отримання кредиту, але й можливість компенсації відсотків за кредитами. І, власне, саме цей закон спрямований на дрібних фермерів, а не на великі агрохолдинги. Однозначно ми будемо підтримувати цей законопроект. І наша позиція, щоб голосувати його відразу і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Німченко Василь Іванович. Шановні колеги, по-перше, я хотів би сказати правову природу цього законопроекту. Ви ж подивіться, оце все, весь фундамент цього законопроекту, починаючи із слова "фонд", позабанківський системі. Це що, це давальческое сырье, це гроші фермерів, це гроші виробників, які будуть акумулюватись де? В Кабінеті Міністрів. І відносно кого? Для того, щоб вирішувати питання, кого контролювати землеробів, хто вигідний для тих, хто стоїть за цим фондом. І тому я хотів би, щоб зразу зрозуміли і зразу здалися, написали в НАБУ, що тут закладена корупційна система. Де наше Міністерство юстиції, яке зобов'язано давати висновки на законопроект стосовно того, чи є тут корупційна складова, чи нема? На жаль, ми не бачимо Малюськи, чи "малюська", хто він там, який сидить на столі. Він повинен дати нам висновок стосовно цього. Ми йдемо в правове, в нігілістичне поле юридизму, за яким стоїть вигода, причому через інститути державної влади. І друге. Подивіться на суб'єктів. Чому закладено до 500 гектарів? Що за цим стоїть? Хто вже передбачив, хто скільки буде мати землі, яку вони зможуть придбати, коли прийде заокеанський наш колега і скупить її, шановні колеги? В праві це називається "нерезиденти". Вони зайдуть у нашу державу, і юридичні особи, і інші, і скуплять землю. Ми проголосуємо за цей закон - ми створимо площадку. Не допустимо! Шановні колеги, я думаю, що, в принципі, сьогоднішнє позачергове засідання збиралось для вирішення двох питань. Перше – це так званий Закон про банки, а друге – це оця корупційна "лавочка", яка відкривається. Я не буду зараз критикувати цей закон. Я хочу просто, щоб ви послухали, про що він, і оцінили, в лапках,красоту гри просто. Створюється фонд за рахунок державних грошей, і навіть прописано – 240 мільйонів гривень. В цьому фонді створюється рада, незалежна від держави, в якій п'ять членів: один - від держави, а п'ять призначаються незалежними міжнародними агенціями для того, щоб, ну, гідних людей підібрати, які абсолютно незалежні від країни. А потім ця незалежна рада за державні наші з вами гроші буде збирати у малих фермерів в якості застави землі, тому що вони дають гарантії, а за гарантії вони будуть мати застави. І вони ще будуть і вибирати, яким іноземним банкам вони потім будуть це розподіляти. розподіляти. І це все прописано нахабно в законі. Я хочу запитати: ми що взагалі тут з вами - папуаси, у нас на брязкальця обмінюють взагалі все, що у нас залишилося? Ми що, зовсім позбавлені розуму, щоб не розуміти, коли за 240 мільйонів гривень, яких немає в бюджеті, немає за що лікарям заплатити, створюється майже приватний фонд, і він буде управлятися не Україною і буде гарантувати фермерам під заставу землю давати кредити. Я просто думаю, або ми почнемо жити і працювати інтелектуально, або нам треба більше ні на що скаржитися, ми тоді просто, м'яко кажучи, невігласи. І тому я прошу проголосувати проти цього закону, тому що це якраз і є механізм обезземелення селян. Дякую.

Шановні колеги, шановні українці, чи потребує український фермер підтримки? Звичайно, потребує, і великої підтримки. Чи добра ідея закладена в цьому законі? Так, добра. Але, ви знаєте, як була в мене вчителька, вона казала: "Ідея є, але сідай - 2". І ось на сьогодні те, яким чином ця ідея прописана, те технічне виконання, яке сьогодні прописано в цьому законі, воно викликає дуже багато питань з точки зору корупційних ризиків. Якщо бути простим, це є великі ризики створення часної лавочки по використанню бюджетних коштів. Саме тому, ми не будемо сьогодні підтримувати цей законопроект. Але сподіваємося, що до другого читання за рахунок поправок, за рахунок доопрацювання в профільному комітеті, за рахунок доопрацювання, яке будуть організовувати депутати з різних фракцій і груп, цей законопроект дійсно буде відповідати тій назві і тій філософії, яка в нього закладається. Дякую за увагу. Дякую. Всі бажаючі виступили? Шахов Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безумовно треба підтримувати аграрний сектор, малий та середній бізнес, великий бізнес. Але ми не маємо право підтримувати сьогодні корупційні схеми, через які будуть розграбовані сотні мільйонів гривень, які можна роздати пенсіонерам, інвалідам, шахтарям, чорнобильцям, афганцям. Тому в даній ситуації тут закладені величезні бомби, потім які будуть вибухати. І потім вам, монобільшості, треба буде відповідати за це. Думайте, коли голосуєте. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстраційний номер 3205)

до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-209 Рішення не прийнято. Голови, колеги. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне Ні, почекайте я ставлю - одну проходжу, якщо не буде підтримана… Вибачте, це повноваження Голови, колеги. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект реєстраційний номер 3205. Прошу підтримати та проголосувати.

За-216 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстраційний номер 3205). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення не прийнято.

Шановні колеги, вивчіть Регламент, будь ласка, альтернативний стоїть. Не треба махати, вибачте. Шановні колеги! Михайло Миколайович, ви ж знаєте Регламент, давайте... Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону 3205-1.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу законопроекту реєстраційний номер 3205-1. Прошу підтримати та проголосувати. За-209 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект реєстраційний номер 3205-1. Прошу підтримати та проголосувати. За-237 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (3377 – реєстраційний номер). Шановні колеги, нам необхідно включити це питання до порядку денного. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-232 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається народному депутату України Ткаченку Владиславу Владиславовичу. Колеги, дякую, що дочекалися. Так само чекають представники культури і креативних індустрій. Цим законом ми, по суті, пропонуємо протягти руку назустріч сфері культури та креативних індустрій, бо вона вже стоїть з протягнутою рукою. Навіть за даними Кабміну культура та креативні індустрії найбільша постраждали під час кризи, викликаної коронавірусом, через закриття багатьох сфер діяльності. Ми їм ще і бюджет скоротили. Що таке креативні індустрії? Це книги, які ви читали впродовж карантину. Це музика, яку ви слухали впродовж карантину. І це кіно, яке ви дивилися. Цим законом ми пропонуємо певне пом'якшення на час карантину та до кінця року. Вводимо систему грантової підтримки державою для сфери культури креативних індустрій та туризму, а саме: поширюємо досвід УКФ на Інститут книги, Агенцію по туризму, Держкіно тощо. Наступним нашим кроком мають стати інші заходи, які ми опрацьовуємо зараз з Кабміном та профільними комітетами, а саме: пом'якшення оподаткування. Але найголовніше – повернення коштів для того, щоб можна було інституціонально та індивідуально через всі гранти підтримувати культуру та креативні індустрії в цей час. Хотів би наголосити на активну позицію Президента у підтримці цих ініціатив, а також конструктивну співпрацю з Кабінетом Міністрів. Також хотів би підкреслити, що цей закон прийнятий одноголосно на комітеті всіма представниками фракції, які є в нашому комітеті. Ми збиралися навіть сьогодні вранці. Тому звертаю вашу увагу, що ми просимо прийняти цей закон за основу, а також виключити один з абзаців, присвячений зменшенню оплати оплати коштів для Концерну "РРТ", а також деякі зміни, які включені до цієї постанови. Наголошую, це закон в першому читанні. Прошу підтримати. Дякую. Можемо без обговорення? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету… З обговоренням? Добре, почекайте, ні. Тоді доповідає заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Кравчук Євгенія Михайлівна. Шановний пане головуючий, шановні колеги! В умовах карантину, який введено з метою протидії поширення COVID-19, Україна має зберегти спроможність бізнесу та ділову активність. Це стосується, зокрема, і сфери культури і креативних індустрій, яка є надзвичайно вразливою. Наше завдання – вжити всіх можливих заходів підтримки креативних індустрій туризму на рівні середнього та малого бізнесу. Законопроект дозволить державі безпосередньо і ефективно надати таку підтримку через грантову систему за допомогою короткострокових, на 2020 рік, та довгострокових програм на постійній основі. Так само ми маємо дати чітку відповідь на питання орендної плати протягом часу, коли бізнес не міг користуватися своїми приміщеннями та іншим майном і просто проїдав останнє; права журналістів, призупинення які проводить Нацрада з приводу ліцензій; і санкції за порушення, адже система практично паралізована карантинними заходами. Ми можемо створити додаткові можливості для роботи радіо через внесення змін до Закону України "Про рекламу", підтримати державні та комунальні заклади культури, дозволивши їм самим себе прогодувати за рахунок надання в оренду свого майна. Це не питання заробляння грошей, а питання виживання. Комітет рекомендував прийняти зазначений законопроект за основу з дорученням Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підготувати його до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, а також пропозицій і поправок щодо структурних частин законопроекту,

Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Прошу передати слово колезі по фракції Івченко Вадиму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Івченко Вадим Євгенович. ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко,фракція "Батьківщина". Шановні колеги, звичайно, потрібно в період карантину підтримувати не тільки телебачення і не тільки оплату відповідних галузей за там ліцензії і так далі, малий бізнес, медиків. Але я вам хочу одну річ сказати: сьогодні звільнили керівника Аграрного фонду. Знаєте за що? Він в свій період правління зробив збитки в Аграрному фонді на 300 мільйонів. Тобто, з однієї сторони, ми допомагаємо, а, з іншої сторони, ми не можемо заробити. Так вдумайтесь, Аграрний фонд, який не сіє, який не збирає врожай, він задешево купляє, зберігає і перероблює в муку, і додуматися так надо керівнику зробити 300 мільйонів збитків. А ми, звичайно, з вами думаємо, як підтримати в нашому контексті медиків і всіх інших. Колеги, потрібно і чорнобильців підтримати! Що, вам не говорити про те, що у нас друга категорія взагалі позбавлена пільг? Четверта категорія, третя категорія, ми як їх звільнили, вони мають сьогодні, обмежена кількість, і вони сьогодні мають бути бути підтримані нами. А ми не робимо висновків з тих кадрових призначень, які сьогодні відбуваються в країні. "Батьківщина" підтримує даний законопроект, ми є співавтором, але давайте системно підходити і відповідально, особливо на кадрові посади, до тих людей, які сьогодні роблять так, що державний бюджет недоотримує колосальну кількість коштів. А я кажу про керівника в минулому Аграрного фонду. 300 мільйонів збитків державі. Вадим Євгенович, це ж, при всій повазі, але це ж не про Аграрний фонд закон, це про креативні індустрії. Княжицький Микола Леонідович. Дякую. Шановні друзі, ви знаєте, що… пам'ятаєте, коли Володимир Зеленський виступав на врученні Шевченківської премії і говорив про те, що Черчилль нібито сказав фінансувати культуру і скорочувати фінансування культури не можна, бо навіщо тоді воювати, відразу після чого ми скоротили фінансування культури. Завдяки багатьом колегам в нашій фракції "Європейська солідарність" ми наполягли повернути частину фінансування, але лише частину. Культура страждає дуже сильно. Ми бачимо, що в країнах Західної Європи: в Німеччині 50 мільярдів євро виділили на культуру, в Фінляндії сотні мільйонів євро через існуючі структури. Ми брали за досвід практику європейських країн. Ми чудово розуміємо, що коли перестали платити податок на землю в регіонах, то що зробили представники органів місцевого самоврядування? Покликали до себе керівників оркестрів симфонічних, філармоній і сказали: "Все, до побачення, грошей для вас немає". Немає грошей для книжок, які не продаються в книжкових магазинах, немає грошей для кінотеатрів, тому що фільми не знімаються і не поставляються. І навіть коли карантин завершиться, все одно ці заклади культури дуже складно буде відновити. І все, що нам вдалося зробити за минулі 5 років для українського кінематографа, сьогодні стоїть під дуже великим питанням. Цей закон, звичайно, до нього є багато питань. І наша фракція "Європейська солідарність" буде його підтримувати лише в першому читанні, але він вирішує декілька прогресивних речей. Він дозволяє надавати гранти не лише Українському культурному фонду, а й Інституту книги, Держкіно. Він дозволяє ці кошти, які має зараз Український культурний фонд, і, може, їх всі складно буде витратити. Ви знаєте, вже "Київського арсеналу" не буде. Під питанням Львівський книжковий форм. Під питанням наші кінофестивалі. Цей закон дозволяє ці кошти дати на системну підтримку творчих колективів, так, під контролем незалежних рад, які існують в усіх цих органах.

Шановні колеги, хто вчора увечері був у Києві, напевно, бачили акцію креативних індустрій "Стоп культурний карантин". Насправді, напевно, це найбільша постраждала галузь через обмеження, які, на жаль, виникли через пандемію коронавірусу. Ті вимоги, які до нас як до представників влади, незалежно від коаліції, опозиції, політичний погляд, виставляє креативна культурна індустрія, вони дуже прості. Перше. Це плани, коли вони можуть почати хоча б частково роботу, проводити виставки, конференції, інші заходи. Друге. Це все ж таки якісь відповіді від уряду, як можна проводити ці заходи: яка повинна бути кількість людей, які повинні бути захисти безпеки, як повинна бути обмежена їх діяльність, але вона повинна хоча б частково починатися. Третє. І це те, що найбільше їх турбує, це реальна допомога. Шановні колеги, ми можемо скільки завгодно зменшувати податок на доходи фізичних осіб, але поки у них немає доходів, немає що зменшувати. Тому нам треба разом всім подумати про тимчасове або постійне зменшення податку... ПДВ та інше спрощення оподаткування. Врегулювати питання предоплат, які теж є гострим, на жаль, це господарські відносини, але нам потрібно буде в них втручатися, тому що проблема дуже висока. І останнє, про що говорило багато моїх колег, нам треба подумати, як в діючому бюджеті знайти додаткові кошти для того, щоб підтримувати ці індустрії. Це дуже важливе питання і ми звертаємося до голови комітету, в нього є інший законопроект, і в тому числі і податкові, і чекаємо їх доопрацювання до того, щоб якомога швидше дати пакет заходів, який насправді підтримує креативні і культурні індустрії. Дякую. Шановні колеги, по-перше, я хотів би сказати, що таке культура. Це згусток патріотизму нації, це українська нація, і культура – це мораль нації. Із чого треба виходити? Подивіться, що у нас пропонують в цьому законопроекті. Подивіться на орендні відносини. І я для юристів хочу сказати і для всіх, що на сьогоднішній день всі будівлі находяться в оперативному управлінні. По суті то державна власність, яка перебуває в інститутах культури, починаючи від сільбуду, танцплощадок і все інше. І ви бачите, що тут намагаються його перевести і поставити під контроль. Тут ми сьогодні чули про те, що ми хочемо протягнути руки культурі, а не руки ви протягуєте, а пазурі, щоб забрати кіноіндустрію, щоб забрати інститути культури під свій контроль на матеріальній основі, де зашелестить доляр. Ось що ви там бачите. І ми це бачимо по Одеської кіностудії. І ми це бачимо по підходу до кіностудії Довженка. Коли ми бачимо, що законодавець… Я маю на увазі автори цього законопроекту входять в свої атмосфери стосовно регулювання питань культури через програму фінансової підтримки знову ж середнього і малого бізнесу. Шановні колеги, ну, це не те що лицемірство, це я вам скажу, якраз і є хаб для торгівлі, для торгівлі умами у нашій державі. І цього не повинно забувати. Якщо ми це скинемо із повестки дня, то ми підемо в нікуди. У нас культуру, треба захищати її. І я напомню… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую Констанкевич Ірину Мирославівну, народного депутата. І попрошу підготуватись до голосування. Будь ласка, Ірина Мирославівна. Ірина Констанкевич, група "За майбутнє". Шановні колеги народні депутати, я найперше у своєму слові звертаюся до депутатів-мажоритарників, які якнайкраще знають стан культури у своїх округах. Практично зараз культурний розвиток в регіонах паралізований: стоять кінотеатри, стоять концертні зали, стоять театри. Культурне життя на позір зупинилося. Але насправді українську культуру неможливо зупинити, як неможливо було століттями зупинити творче життя в Одеській області, і тут наші депутати представляють той регіон, як його не можна було зупинити, та Донбасі, в Луганську на Волині, як не можна було зупинити в кожному куточку України. Тому я прошу підтримайте всіх творчих працівників, які животіють два місяці у безгрошів'ї, але, насправді, вони вірять у творчий потенціал української нації. Тому група "За майбутнє" через… Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтесь до голосування, запросіть народних депутатів до зали.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (3377 – реєстраційний номер). Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 2494) (друге читання). Доповідає голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна. Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні присутні, шановний народ України, цей законопроект давно чекає своєї черги. Законопроект спрямований на підвищення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи під піклуванням. Він також уніфікує принципи призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та також встановлює адресний підхід, про який наша держава давно мріє. Під час доопрацювання законопроекту до другого читання до комітету надійшло 143 пропозиції, з яких 36 – враховано, 13 – враховано частково, 94 – відхилено. Членами комітету була врахована, зокрема, пропозиція народних депутатів України, серед яких зміна назви, про яку наголошував Руслан Олексійович Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради. Вилучені із законопроекту норми щодо залучення непрацюючих працездатних осіб о безоплатних робіт тимчасового характеру, а також визначення поняття "прожитковий мінімум для сім'ї" залишено в редакції чинного законодавства. Законопроект передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку, також соціальна допомога на догляд за особами, які досягли 80-річного віку, їм буде встановлена додаткова щомісячна оплата. Також законопроектом доручено Кабміну щорічно звітувати перед парламентом про стан виконання вказаного закону. У зв'язку з вищезазначеним прошу від комітету, комітет прийняв таке рішення, підтримати текст порівняльної таблиці в запропонованій редакції і прийняти Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 2494) у другому читанні та в цілому як закон. Дякую всім. І прошу всіх проголосувати за цей соціальний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, необхідне обговорення?

А хто буде наполягати? Тимошенко, і хто ще? Шахов наш. Добре. Правка номер 11, Івченко. Не наполягає. Правка номер 13, Шахов. Дякую за враховані правки, було їх 5. І 10 – невраховані, тому 13-ту правку прошу поставити і підтримати залом цю правку, тому що люди не повинні працювати без оплати і не повинні бути рабами. Я прошу всю залу об'єднатися: опозицію, коаліцію, позафракційних і проголосувати за цю правку. А за ті 10 правок, Дмитро Олександрович, прошу 2 хвилини, якщо можна.

Не бачу. Шановні колеги, я з простої сім'ї шахтарської. І пам'ятаю, як мої батьки працювали, і матір працювала на чотирьох роботах. І якщо б стався карантин, яким сьогодні залякали українське суспільство, і моя мама сиділа б дома, чим би вона годувала дітей? Також це стосується багатодітних родин, дітей з інвалідністю, матерів, які сьогодні не отримують навіть від чоловіків, які дременули з країни, аліментів. Люди сьогодні сидять і не отримують навіть, і немає чим нагодувати дитину, немає копійки! Ходять з протягнутою рукою по сусідах. Треба також враховувати цю ситуацію і надати від держави допомогу таким сім'ям. Я вже не говорю знову-таки за шахтарів, за пенсіонерів, які сьогодні страждають від цього, за чорнобильців та афганців. Дякую. Депутатська група "Довіра", Сергій Шахов.

За-86 Рішення не прийнято. Правка номер 16, Павленко. Не наполягає. Шахов не буде більше наполягати, правильно? А хто ще наполягає, окрім Тимошенко? Тимошенко. 4 хвилини Тимошенко замість 12 правок і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Тимошенко Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я просила б, щоб ви дуже уважно прочитали цей законопроект і згадали ту норму Конституції, яка прямо забороняє погіршення стану людей в країні по відношенню до тих законів, які існують. Я хочу вам сказати, що цим законом скасовується норма, при якій розмір допомоги малозабезпеченій сім'ї не може бути меншим за 75 прожиткового мінімуму. Взагалі скасовується таке положення як прожитковий мінімум і допомога малозабезпеченим родинам вже не регламентується, а віддається на відкуп, по суті, уряду. Так не може бути, у нас мусять бути якісь гарантії чітко прописані в законі. І якщо ми зараз такі гарантії знімаємо як мінімальний прожитковий рівень і від нього обчислення всіх допомог малозабезпеченим родинам, це буде означати, що вже ніяких гарантій законом для малозабезпечених родин не передбачається. Крім того, безпідставно та необґрунтовано вилучаються наступні норми. Наприклад, що розмір допомоги на дітей із малозабезпечених сімей підвищується на 10 відсотків, а для дітей з інвалідністю – на 20. Що розмір допомоги на дітей із малозабезпечених сімей збільшується на конкретні суми, що теж є гарантією. Крім того, тут повністю проходиться по всьому закону дуже фундаментально б'ється по всім правам малозабезпечених родин. Це означає, що ми на них будемо економити, це означає, що за рахунок малозабезпечених родин ми будемо щось і комусь виділяти, можливо по 250 мільйонів на такі фонди, про які ми по суті, слава Богу, в парламенті не проголосували, які за державні гроші стають по суті приватними годівницями. Я хочу нагадати вам, що у нас є сьогодні прописані в законах дуже фундаментальні речі, які також захищають родини з дітьми. Тобто на народження дітей також мусять даватися дуже фундаментальні допомоги, а тут воно все консервується. Я можу також сказати вам, що тут у змінах до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" зміни у статті 1 абзацу середньомісячний сукупний доход сім`ї, обчислений у середньому за місяць, дохід усіх членів сім`ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному законом, все це скасовується. Для дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення до призначення державної соціальної допомоги у порядку визначеному Кабінетом Міністрів. І так далі. Щодо сукупного доходу, він дуже суттєво збільшується за рахунок додаткових сум, які раніше не враховувалися. Тобто вся ця історія з цим законом – це наступ на права малозабезпечених родин. І тому не може бути такого, що за рахунок малозабезпечених родин ми комусь роздаємо пряники. Не треба чіпати ті гарантії, які фундаментально сьогодні закладені в законодавстві України. І по кому топчемося, по малозабезпеченим родинам? Навіщо? Такого робити не можливо. Тому ми пропонуємо не голосувати за цей закон. Дякую. Переходимо до голосування. Шановні колеги, готові голосувати?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 Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-224 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект (реєстраційний номер 2494). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

В залі зареєстровано 317 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

За-279 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Ар'єв Володимир Ігорович.

(реєстраційний номер 3314). Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. дякую.